539. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 164. Poslovnika, 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik, gospodin Žigman. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, evo Ministarstvo financija, odnosno Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o leasingu. Ja bih za početak zapravo dao nekoliko informacija o djelatnosti leasinga u Hrvatskoj. Naime važno je reći da u Hrvatskoj trenutno djeluje oko 50 trgovačkih društava koji rade poslove leasinga od čega je samo 20 njih nosi u nazivu ime leasing. Dakle leasing kao takav bez obzira što brojka nije tako jako velika, ali njihov udio u financijskom sustavu Republike Hrvatske trenutno iznosi oko 24 milijarde kuna. Trenutno uz investicijske fondove i uz ostale nebankarske financijske institucije to je jedno od najpropulzivnijih i najbrže rastućih dijelova financijskog tržišta. Ono što treba napomenuti da su leasing u društvu uglavnom u vlasništvu i pod vlasničkom kontrolom stranih bankovnih grupa i s obzirom da leasing društva postoje u skladu s propisima o o trgovačkim društvima, dakle samo se na njih primjenjuje Zakon o trgovačkim društvima i naravno porezni propisi, oni zapravo ugovore sklapaju na osnovu Zakona o obveznim odnosima u dijelu koji određuje ugovor o zakupu i ugovor o najmu i nisu obvezna obvezna nikome dostavljati posebna financijska izvješća osim onih statističkih uobičajenih koje daju u financijsku agenciju. Ono što sam rekao, aktiva trenutno krajem prošle godine iznosila je 20 milijardi kuna, trenutno je sigurno već oko 24. naime njihov rast je veći od 15% godišnje, dakle to je jedna od grana koja ima izuzetno brzi rast. Ono što je također važno za istaknuti dakle da oko 30% tog portfelja što je oko 5 milijardi kuna, čine zajmovi i krediti koji nisu u domeni poslovanja leasinga, budući da ne postoji poseban zakon koji njih regulira, evo Vlada je sada predložila uvaženom Domu donošenje ovog zakona, a radi se o poslovima koji su samo i isključivo u domeni poslovanja poslovnih banaka, odnosno Zakona o bankama i na taj način naravno se pokušava izbjeći na određen način sve ono skupa što neovisna monetarna vlast, dakle Hrvatska narodna banka pokušava provesti u smislu usporavanja rasta vanjskog duga, usporavanja dakle i smanjenja mogućnosti financijske nestabilnosti, naravno koristi se taj instrument. Ono što također postoje dakle indicije da se većina tih kredita od tih leasing kompanija nalazi u samo jednom leasing društvu. Nacrtom prijedloga Zakona o leasingu predlažemo dakle urediti djelatnost leasinga i to na način da utvrdimo uvjete za osnivanje, dakle da se propiše minimalna kapitalna adekvatnost koja je potrebna da se osnuje leasing, poslovanje tijekom njegovog rada i vijeka rada i naravno prestanak rada leasing društva. Sadržaj i odredbi ugovora o leasingu, dakle da svaki ugovor koji se sklapa za leasing ima svoj zakonom propisani sadržaj, prava i obveza strana u poslovima leasinga, financijski aspekt poslovanja leasing društva, upravljanje rizicima, dakle upravljanje rizicima koje je vrlo važno, jer kad se radi o financijskom sektoru koji čini 6% financijskog tržišta Republike Hrvatske vrlo je važno dakle upravljanje rizicima koji su nužni da se na kraju ne bi dogodio bilo kakav financijski potres, financijsko izvještavanje i naravno ništa manje važno, a ustvari na kraju krajeva i najvažnije, nadzor nad poslovanjem leasing društva. Odredbe Nacrta prijedloga Zakona o leasingu omogućuju nadzornom tijelu, ja bih podsjetio da je od 1.1. 1.1. ove godine počelo sa radom HANFI Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija, dakle ne bankarskih financijskih institucija u koje spada i leasing, koja naravno u svom djelokrugu rada ima, u svom opisu poslova i u zakonu koji regulira njen rad, dakle nadzor nad leasingom. nacrt ovog prijedloga zakona omogućuje nadzornom tijelu HANFI mjere potrebne za ograničavanje rasta leasing djelatnosti i naravno u onom dijelu inozemnog zaduživanja kao i naravno model za linearno konsolidiranje na razini banaka unutar iste bankovne grupe. ne smijemo zaboraviti dakle da je Hrvatska narodna banka pokušavala nizom mjera usporiti rast vanjskog duga, ali naravno banke su uvijek na određeni način pronašle kanale, a jedan od kanala je bilo i leasing leasing poslovanje posebno tijekom tamo 2002. i 2003. godine. Poslovi leasinga predstavljaju pravni posao koji je u svojoj osnovi oblik financiranja utemeljen na osnovnoj ideji korištenja, a ne na vlasništvu određenog objekta, odnosno materijalnih dobara te se naravno u skladu s tim te i putem ovog prijedloga zakona leasing društvima zabranjuje odobravanje zajmova i kredita. Poslovi leasinga s obzirom na financijski odnos i računovodstveni aspekt te mogućnosti i stjecanje stjecanje vlasništva primatelja leasinga, izvršenjem samog ugovora o leasingu naravno dijele se na poslove financijskog i na poslove operativnog leasinga. Prema ovom nacrtu prijedloga zakona poslove leasinga u Republici Hrvatskoj mogu obavljati leasing društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dakle HANFI-e kao nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti leasinga, odobrenje za obavljanje poslova leasinga. Dakle slična ona stvar koja se dešava i kod banaka, dakle za osnivanje banke kao ajmo reći krovne financijske institucije i najrasprostranjenije financije institucije u Hrvatskoj, dakle dozvolu za rad. Podružnica leasing društva nekog inozemnog, dakle pružatelja leasing usluga sa sjedištem izvan Republike Hrvatske također bi trebali dobiti prethodnu suglasnost HANFI-e također kao što je slučaj sa bankama kod Hrvatske narodne banke. poslove financijskog leasinga bi mogle obavljati i same banke što mogu i danas i to, ali naravno u skladu sa ovim Nacrtom prijedloga Zakona o leasingu i naravno Zakona o bankama. Leasing društva prema ovom zakonu biti će specijalizirana društva za obavljanje isključivo poslova leasinga te poslova koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasinga kao što su najam, posredovanje kod prodaje, odnosno prodaja predmeta koji pripadaju leasing društvo po osnovi obavljanja poslova leasinga, a zabranjeno i ono što je u ovom zakonu vrlo važno dakle da se istakne, zabranjeno im je davati kredite i zajmove jer to mogu samo banke na osnovu Zakona o bankama. Nadzor nad poslovanjem leasing društva i podružnica stranih leasing društva … /Govornik se ne razumije./ … na temelju kao što sam već rekao Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, hrvatska agencija HANFA, a nadzor poslova leasinga koji bi se obavljao u poslovnim bankama i dalje bi provodila dakle Hrvatska narodna banka. Nacrtom prijedloga zakona o leasingu utvrđena su pravila međusobne suradnje, razmjene informacija i obavještavanja nadzornih tijela. Dakle ono što je vrlo važno, dakle da nadzorno tijelo u ovom slučaju HANFA ima dakle mogućnost zatražiti izvješća i imati pod kontrolom nadzor nad radom leasing društava. Poslove leasinga u leasing društvu vodi i obavlja uprava društva koja će se sastojati od najmanje dva člana koji slijedom određenih akademskih i stručnih kvalifikacija što do sada nije bilo uređeno, mora imati prethodno odobrenje HANFA-e za člana uprave. Dakle ovim Zakonom ćemo onemogućiti da netko tko nema adekvatno obrazovanje upravlja sa milijardama kuna imovine koji naravno mogu na određeni način dovesti i kreirati rizik u financijskom sustavu Republike Hrvatske. Prema predloženom tekstu Zakona leasing društva mogu obavljati poslove financijskog i poslove operativnog leasinga međutim kao što sam rekao neće smjeti odobravati zakone niti odobravati zajmove primateljima leasinga što se danas dešava. Ovim Zakonom je utvrđena i obveza vođenja registra objekata leasinga pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih institucija. Registar objekata leasinga bit će prvi javni registar koji sadrži podatke koje određuju objekt leasinga te vrijeme i trajanja leasing ugovora. U svrhu zaštite potrošača Zakonom je uređeno da je davatelj leasinga dužan uspostaviti postupak izvan sudskog rješavanja sporova između davatelja leasinga i primatelja leasinga kako bi se omogućilo brže rješavanje eventualnih sporova ugovornih strana u poslovima leasinga. Pravnim osobama koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona obavljaju poslove leasinga dakle njih je trenutno oko 50 prema podacima kojima raspolažemo iz registra i upisana su naravno u sudski registar utvrđen je rok od 6 mjeseci dana stupanja na snagu ovog Zakona u kojem su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona. Na kraju bih napomenuo dakle dok postoji zakoni odnosno Zakon o bankama, dok postoji Zakon o osiguranju, Zakon o investicijskim fondovima za leasing unatoč tome što nakon banaka predstavlja prvi najveći segment financijskog tržišta. Dakle 6% financijskog tržišta, 24 milijarde kuna imovine, do sada nije postojao evo do ovog prijedloga odnosno dok ga ovaj uvaženi Dom ne usvoji poseban zakon koji bi regulirao tu djelatnost. Dakle s obzirom unaprijed navedeno na veličinu tržišta pojavila se potreba za izradu posebnog zakona koji će urediti pravila poslovanja na financijskom tržištu te je stoga Vlada u Sabor uputila prijedlog ovog Zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbori, financijski proračun, zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik, potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite.

iz prostog razloga jer se radi o poprilično velikoj materiji i specifičnoj materiji koju treba zakonodavno urediti. Slažemo se da ju treba urediti jer jednostavno Zakonom o obaveznim odnosima nije uređeno ali valja podsjetiti da prilikom donošenja Zakona o obaveznim odnosima da je opozicija predlagala da se i ovo pitanje uredi. No dopustite ipak nekoliko odmah načelnih primjedbi. Prvo nam se čini da bi kod Zakona o leasingu valjalo voditi računa o tome da li ovaj Zakon treba nositi naslov Zakon o leasingu ili bi trebao nositi prijedlog odnosno ime Zakon o leasing društvima i leasingu. Naime većina materije se odnosi na leasing društva od njihovog osnivanja, načina poslovanja do pitanja međusobnih odnosa njih i agencije i tako dalje. Tek sporedno se zapravo uređuje pitanje samog leasinga kao pravnog posla koji će se obavljati između 3 društava odnosno primatelja usluga. Drugo što bismo hjteli zamjetiti jeste da se nama čini u odnosu na članak 49. Ustava koji govori o tržišnoj slobodi i poduzetničkoj slobodi ne samo kao temelju gospodarskog djelovanja nego i punoj ravnopravnosti da bi trebalo ipak preispitati neka od rješenja koja se u Zakonu nude. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da kada je u pitanju država članica, a misli se na članicu Europske unije i strana država onda nam se čini da podružnice trgovačkih društava koje će se baviti leasingom nisu jednake. Čini se da, tako bar piše u članku 33. strano leasing društvo tj. države koja nije članica Europske unije kad osniva podružnicu mora također tražiti suglasnost agencije, ali o državi članici se o tome ništa ne govori. To bi zapravo bila ustavna nejednakost i zakonska nejednakost i u tom pogledu ne samo da bi to bilo protupravno sa ovog aspekta nego i sa aspekta uspostavljanja … /Govornik se ne razumije./ … otvaranja mogućnosti monopolskog položaja. na to pitanje skrenuti pozornost da se do 2. čitanja eventualno još jedanputa ovo pitanje raspravi. Drugo što, treće što bismo htjeli skrenuti pozornost jeste što je sa društvima koje su registrirana u državama članicama ili stranim članicama, stranim državama koje nemaju podružnicu, koje neposredno djeluju. One izgleda ne moraju dobiti suglasnost naše agencije, ali moraju dobiti, moraju Trebalo bi vidjeti i to pitanje urediti jer moramo osigurati da naša trgovačka društva koja su registrirana kod nas moraju imati jednaku poziciju s te strane društva. E sad kad smo već spomenuli ta naša društva onda valja otvoriti jedno vrlo interesantno pitanje. Leasing društvo kaže članak 3. je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Agencije dobila odobrenje za obavljanje poslova. Kad leasing društvo nastaje pravna osoba? Nastaje pravnom osobom kada je registriran u trgovačkom sudu. Da li je registracijom u trgovačkom sudu ono dužno dobiti kao preduvjet ovu suglasnost odnosno odobrenje ili može tražiti tek kao pravna osoba kada je registrirana. Ali ako je registrirana u Trgovačkom sudu onda je sud provjerio da ono ispunjava uvjete za obavljanje zakonom propisane djelatnosti koja se zove leasing. U tom pogledu zapravo ovo pitanje treba rasvijetliti. Ja mislim da bi se trebalo raditi o nekakvoj prethodnoj suglasnosti Agencije vezano za osnivački akt koji je, i Statut koji je preduvjet odnosno koji su potrebni akti za osnivanje i registraciju društva pred trgovačkim sudom. Naravno ovdje se kaže da društvo može biti osnovano i kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću … /Govornik se ne razumije./ … propisuje se da je i taj iznos temeljnog kapitala najmanje 1 milijun kuna. No, valja u tome djelu posebice reći još nešto. Strane u poslovima leasinga su primatelji leasinga, dobavljač i objekt leasinga. Postavlja se pitanje kako objekt leasinga može bit subjekt i strana u tom odnosu? Znate. Očigledno da tu ipak nešto nije u redu, pa će i taj dio trebati preispitati. Te strane su ipak onaj koji dobavlja, onaj koji prima u leasing, ali sama stvar nije nije strana nego je objekt leasinga kao što je i napisano u zakonu, ali tada treba razriješiti zapravo koje su obaveze i odgovornosti, naravno prava i dužnosti ako hoćete drugačije da kažem, davatelja odnosno primatelja leasinga u pogledu objekta leasinga. Dakako, ovdje se u pravilu polazi od toga da se na predmetu odnosno objektu leasinga stječe pravo vlasništva. Postavlja se pitanje da li se u iznimnim slučajevima i u specifičnim slučajevima može steći neko drugo stvarno pravno ovlaštenje a ne samo pravo vlasništva? Dakle, bez prava vlasništva, kao pravo korištenja ili pravo raspolaganja. To tim više što već u članku 5. govori o stjecanju prava korištenja tog objekta leasinga a obvezuje se plaćanje upotrebe naknade. Dakle, još nije stekao vlasništvo. Tako da će se tek zapravo stvoriti uvjeti da se steknu u vlasništvo kao što to piše u stavku 3. istog članka 5. Naravno ovdje piše da poslove leasinga može u članku 6. obavljati leasing društvo iz članka 3. ovog društvo iz članka 31. i podružnica stranog leasing društva iz članka 32. Evo to je ta neravnopravnost. Dakle, naše društvo ako je registrirano dobilo odobrenje. Društvo iz države članice Europske unije može neposredno i bez osnivanja podružnice, ako hoće može osnovati podružnicu, ali se ne traži da dobije odobrenje i po članku 32. stranoga društva, dakle izvan članica Europske dobilo prethodno odobrenje i osnovano kod nas. To je zakonska nejednakost. Ja znam da je predlagatelj imao problema s obzirom na pregovore s Europskom unijom kojom se traži da se ima jednakopravni status njihova trgovačka društva sa našim. Sve je to u redu, ali onda mora imati onaj stranac kod nas samo onda treba postaviti pitanje zakonskog dijela. Dalje, u članku 7. se govori da se na zakon primjenjuju odnosno na ova društva osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Prvo ovo je prijelazna i završna odredba bi trebala bit a ne već u općim odredbama, a drugo trebalo bi glasiti obratno. Na ovaj Zakon o leasing društvima se primjenjuje ovaj zakon a iznimno ako ovim zakonom pojedino pitanje nije uređeno primjenjuje se Zakon o trgovačkim društvima, jer je većina stvari riješena ovim zakonom. Prema tome, taj dio treba govoriti o, treba imati generalnu klauzulu na lex specialis a ne obratno. Naravno, kaže se između ostaloga da se leasing društvo u članku 8. može baviti samo poslovima leasing društva iz članka 5. a onda u iznimno u stavku 2. i 3. stavljaju se iznimno pa čak i ova zabrana u stavku 4. ne može se baviti kreditima niti odobravati zajmove. Time se zapravo treći oblik leasinga koji se kod nas pojavio želi dokiniti i prepustiti, a to isključivo se bave banke i financijske organizacije. Mi protiv tog pitanja nemamo ništa ali onda nije točno da se govori samo nego u pravilu se bavi leasing poslovima iz članka 5. a iznimno, sukladno stavku 2. ovog istog članka 8. može se baviti i ovim pitanjima koji su vezani uz neposredno ili posrednoj vezi sa poslovanjem leasinga tim poslovima, tih poslova ima dosta. E sad treba posebice skrenut pozornost na članak 9. Zakona o leasing društvima gdje se kaže da temeljni kapital mora bit u cijelosti uplaćen u novcu pri upisu osnivanja ili upisa povećanog temeljnog kapitala leasing društva u sudski registar. Međutim, u slučaju podjele leasing društva sad nastupa sasvim nova situacija. Odredba stavka 2. istog ovog članka se ne primjenjuje, pa je moguće da praktički jedno trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću ili neko drugo leasing društvo sa neograničenom odgovornošću od 7 milijuna kuna podijelite na četiri, osoba i da praktički tada taj temeljni kapital bitno, bitno se umanji odnosno ne ispuni onu temeljnu funkciju pa i namjeru zakonodavca i predlagatelja …/Govornik se ne razumije./… Ja vam skrećem pozornost na to pitanje i u tom segmentu bi vjerojatno ipak trebalo označiti da tom podjelom ne bi se mogao umanjiti onaj temeljni kapital koji je neophodno potreban za osnivanje jednog trgovačkog društva. Zašto? Da se zaštite interesi primatelja leasinga. Naravno dosta je interesantno da dionice društva moraju glasiti isključivo na ime i mogu biti u odnosu povlaštene dionice a istovremeno mogu biti samo do najviše 25% ukupnih dionica. Međutim, ovdje bi trebalo staviti onaj čuveni dodatak 25% plus 1, da bi se osiguralo zapravo u sudjelovanju oko mijenjanja temeljnog i povećanja i smanjenja temeljnog kapitala. E sad vidite. U članku 11. za stjecanje poslovnog udjela ili dionica leasing društva na temelju koje osoba posredno ili neposredno stječe kvalificirani udjel, prethodno je potrebno od agencije odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela. Sad je vrlo interesantno da imamo drugačije rješenje. Dakle, za registraciju odnosno odobrenje za rad je potrebno odmah, a ovdje je potrebno prethodno. Zašto to ne ujednačite, pa isto tako prije registriranja trgovačkog društva, potrebno je dobit prethodno odobrenje za djelatnost u skladu s ovim zakonom. Prema tome, rješenje postoji u samom zakonu samo ga treba oko glasa, oko prava glasa itd. to bi se još moglo dodatno razraditi. E sad, odobrenje za obavljanje poslova leasinga. Gledajte, odobrenje za obavljanje poslova izdaje agencija i zahtjev za izdavanje sad kaže pobrojano je, osnivački akt, poslovni plan, popis osnivača leasing društva koji su navedeni ili …/Govornik se ne razumije./… ukupni nominalni iznos dionica za osnivače itd., a šta je sa statutom društva? Šta je sa statutom društva, koji zapravo uređuje pojedine odnose oko glasova i svega ostaloga sazivanja tijela koja odlučuju, upravljaju itd. Prema tome, i taj akt bi trebalo osigurati da ima određena rješenja. Dakako, ovdje obavljanje poslova leasinga u državi članici je dosta interesantno. Primjerice, leasing društvo koje namjerava početi obavljanje poslova leasinga u državi članici dužno je o tome obavijestiti agenciju i navesti državi članicu u kojoj namjerava početi sa obavljanjem poslova leasinga. I naravno poslije bi trebalo tražiti suglasnost itd. Sad se postavlja pitanje a šta ako to isto društvo osnuje drugo društvo u državi članici, jel' i onda mora obavijestiti? Ne mora. Jel' može? Može. Prema tome, zapravo čemu administriranje tamo gdje ne postoji potreba administriranja. Ovdje treba otvoriti raspravu o nečemu drugom, da li leasing društvo koje osniva drugo leasing društvo može prelijevati kapital majke na to društvo i da se spriječi zapravo manipuliranje i vrdanje odnosno izigravanje vjerovnika u takvom dijelu. Dakako tu je interesantan stavak 5. gdje kaže da leasing društvo može početi neposredno sa obavljanjem poslova leasinga ili osnovati podružnicu u državi članici nakon primitka obavijesti agencije iz stavka 4. ovog članka. Uopće nije točno. Ono će to raditi na temelju propisa države članice, a ne odluke naše agencije. Države Njemačke, tamo to osniva. Ako je tamo dobilo sva odobrenja, on će početi raditi i ništa mi ne možemo učiniti a da to ne spriječimo. Prema tome, mi moramo imati nekakva prethodna mišljenja i kontrole ako se radi, e sad je to pitanje zapravo da li su tu povezana društva. Jesu. To treba riješiti. Naravno, tu je dosta interesantno pitanje članka 31., a u članku 33. vezano za to da strane u leasing društvo koje osniva podružnicu mora imati suglasnost, a da zapravo članice države ne mora, agencije, itd., to je sasvim jasno da se moraju takva pitanja posebice razriješiti, slično je i sa člankom 34., pa zatim člankom 35. vezano za stavak 2. gdje govori da se ugovor može sadržavati i druge odredbe kojim se uređuju rizici od kojih objekt leasinga mora osigurati način osiguranja, vrijeme, mjesto i način preuzimanja objekata, itd. Jedino što bi trebalo dodati zapravo je onaj dio koji je vezan za bankarsko-financijsko poslovanje, instrument osiguranja plaćanja objekta koji se preuzeo i taj dio može, ako već govorimo što sve može sadržavati, iako sam ja za to da se ugovorom propiše što u sili zakona može, mora sadržavati, a ono što može to prepustimo na volju strankama neka ta pitanja urede. I sad pošto vrijeme neumitno curi, dozvolite samo još jednu nomotehničku primjedbu prije nego zaključim u ime našeg kluba. Dakle, potpuno je neprimjereno da pojedini članci budu tako napisani da obuhvaćaju više od jedne stranice materijala. Jednostavno to oni koji će morati primjenjivati, a vjerujte neće to biti isključivo uvijek pravnici, nego dapače financijeri itd. će se jako teško snalaziti i bit će im teško u tom dijelu se snaći da bi zapravo to mogli na odgovarajući način urediti. Zbog toga bi bilo dobro da se neke od ovih odredbi zapravo preispitaju, nomotehnički dodatno urede i postave na način da budu prihvatljivije i razumljivije. Isto tako kada su u pitanju ove prijelazne odredbe uključivo i ovih 6 mjeseci o kojim bi se kako kaže predstavnik predlagatelja ovih 50 društava trebalo uspjeti usuglasiti sa ovim zakonom i uskladiti sa ovim zakonom, a u obrazloženju piše 20 društava, može se postaviti pitanje zašto to ne bilo godinu dana. Zašto ne bi bilo godinu dana, jer zapravo ne radi se o poslovima leasinga, oni se moraju uskladiti kompletno svoje unutrašnje ustrojstvo i unutrašnji pravni red sa ovim zakonom i to nije mali posao i trebat će dosta posla da taj dio nabave, neki od poslova s obzirom na vremenski tijek neće ovisiti samo o njima nego i o suglasnostima koje će morati pribaviti između ostaloga od agencije. Hvala lijepa. Mi ćemo u prvom čitanju podržati ovaj zakon. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Vlado Jelkovac, izvolite.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 Klub zastupnika HDZ-a je također predložio i podržava činjenicu da ovaj zakon ide u dva čitanja. Radi se o jednom području koje je doista potrebno nomotehnički urediti jer za sada imamo stanje koje čini nam se nije dobro. Ukupna imovina hrvatskog financijskog sektora dosegnula je krajem 2005. godine 320 milijardi kuna. Imovina tzv. bankovnog sektora uključujući stambene štedionice i štedno-kreditne zadruge iznosi oko 260 milijardi kuna, dok imovina nebankovnog sektora u što spadaju i leasing društva iznosi oko 60 milijardi kuna. U strukturi imovine nebankovnog sektora dominiraju leasing društva s imovinom od preko 20 milijardi kuna. Ovakovom imovinom djelatnost leasinga je postala druga po veličini odmah iza banaka. Leasing se tradicionalno dijeli na operativni i financijski leasing, a bit jedne i druge vrste je u činjenici da korisnik objekta ili predmeta leasinga nije istovremeno i njegov vlasnik. Međutim, u Hrvatskoj se razvila i treća vrsta leasinga, odnosno čisto kreditiranje korisnika predmeta leasinga čime je on postao vlasnikom predmeta. Takva vrsta leasinga razvila se nakon što je Hrvatska narodna banka različitim monetarnim instrumentima, a pogotovo obveznim pričuvama nametnula različita ograničenja na inozemne izvore sredstava. U nemogućnosti daljnjeg širenja poslovanja i povećanja plasmana u Hrvatskoj putem banaka, inozemni vlasnici počeli su plasirati sredstva kao kredite putem leasing društava. Tako je ukupna imovina u 2005. godini svih društava porasla za oko 3,4 milijarde kuna ili oko 460 milijuna EUR-a. Oko 20 aktivnih leasing društava portfelj, odnosno neotplaćena vrijednost glavnice plasmana iznosi oko 2,2 milijarde EUR-a s tim da su u strukturi portfelja gotovo podjednako zastupljeni operativni i financijski leasing sa po 35%, 35%, dok su tzv. kreditni leasinzi zastupljeni s 30% ili oko 650 milijuna EUR-a. Ova činjenica o udjelu kredita u ukupnoj imovini ovu djelatnost čini parabankovnom. S obzirom na navedeno, s obzirom dakle da je zaista nužno što prije regulirati ovo područje uzimajući u obzir veličinu tržišta leasinga pojavila se potreba izrade posebnog zakona koji će urediti pravila poslovanja na ovom tržištu. Zbog toga će i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog zakona o leasingu s tim da zaista predlažemo da i drugo čitanje ovog zakona dođe što prije kako bismo što ranije imali konačni zakon na stolu. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Željko Pecek, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Ja ću reći jedan malo neobičan stav kluba HSS-a pri ovom prijedlogu zakona, jer mi uopće nismo sretno što je skinut hitni postupak sa ovog prijedloga zakona makar smo svjesni toga da je to nesavršen prijedlog koji bi čak i teško bilo moguće popraviti amandmanima, ali potpuno je sigurno da bi ga bili na taj način mogli kvalitetno promijeniti i donijeti u kratkom roku. Čak što više, u odnosu na prethodnu točku kada smo raspravljali o mogućnosti Vlade da donese uredbe uredbe sa zakonskom snagom ovo što se tiče leasinga u Hrvatskoj je bio razlog da Vlada reagira upravo na taj način da donese uredbu kako bi spriječili generiranje jednog lošeg rasta u tome sektoru. ovdje postoji problem koji je predstavnik Vlade priznao da neke leasing kuće ili bolje rečeno jedna kuća koristi pravne smicalice kako bi pod formom leasinga vršila plasman kredita. Taj plasman kredita ima zastrašujuće iznose, on je negdje u visini 650 milijuna eura. Problem je u tome što svi za to znamo, što smo ga uočili, međutim nitko nije reagirao. Mi tražimo da se Hrvatska narodna banka jedino nosi sa sve većim problemom rasta vanjskog zaduženja a u zadnje vrijeme i unutarnjeg ne dajemo joj alat kako da spriječi to zaduženje. Mi znamo da je vanjski dug krajem lipnja bio 27,3 milijardi eura, o domaćem neću dugu niti govoriti. To je dovoljno upozorenje kako bi mogli razmišljati i o argentinskom sindromu. Međutim, taj problem generiraju leasing kuće država sporo reagira kako bi taj problem riješila makar je on odavno uočen, da li možda zbog toga što aktivnosti leasing kuća dobro pune državnu blagajnu jer radi se uglavnom o prodaji automobila putem kredita pa tu imamo visoke carine odnosno trošarine i PDV i 11% više smo porezne prihode napunili u ovoj godini a jednako tako smo i više prodali automobila nego u prošloj godini a potpuno sam siguran da smo puno više prodali putem leasinga. Ona složenica gdje mi kažemo rast vanjskog duga se dalje nastavlja ali je on usporen bi mogli upravo na ovaj način i promijeniti da reagiramo pravovremeno prema onima koji ga generiraju a pri tome koriste pravne smicalice. Posebno je zabrinjavajuće što na taj način raste i zaduženost građana pa svi znamo da oni u najvećoj mjeri konzumiraju taj kredit pod formom leasing kod kupovine automobila, mali poduzetnici kod kupovine opreme i opreme i ne smijemo ni pomisliti što bi se dogodilo da toj skupini građana koji uglavnom imaju skromna primanja, koji pristaju na leasing uvjete u formi kredita jer nikakav drugi kredit i ne mogu dobiti. Tako da to bi mogao biti a i je, u dobroj mjeri je već bankrot kućnog budžeta zato jer se mi pravimo da ne vidimo što se događa. Očito iz izvješća također vidimo da te leasing kuće imaju izuzetno veliki rast imovine, ostvaruju također i visoki profit ili dobit jer naravno imaju i dobre kamate a istovremeno i naplaćuju naknade a osigurale su se tri puta da taj kredit u obliku leasinga može biti vraćen. Zbog toga nama je žao što evo za ovo nismo vidjeli uredbu između dvije sjednice Sabora. Nama je žao što je skinuta hitna procedura sa ovog postupka, ali jednako tako predlažemo da drugo čitanje bude već na prvoj sjednici Sabora iza ove danas jer ja ću podsjetiti da i Hrvatska narodna banka već duže vrijeme zahtijeva usklađeno djelovanje svih nositelja ekonomske politike. Obaveza Vlade je da upravo kao jedan od bitnih nositelja ekonomske politike reagira pravovremeno a pravovremeno reagiranje bi bilo da rješava ovaj problem koji se zove kredit u obliku leasinga. Zbog svega toga molim predlagatelja da već na prvu iduću sjednicu Sabora predlože Zakon o leasingu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici! Za razumijevanje važnosti donošenja ovog zakona potrebno je krenuti odnosno financijskih podataka od djelatnosti leasinga u Hrvatskoj i prema najnovijim poznatim podacima ukupna imovina hrvatskog financijskog sektora je za preko 50% veća od bruto domaćeg proizvoda. Unutar tog sektora nebankovni sektor u koji spadaju i leasing društva s imovinom od gotovo 24 milijarde kuna, dakle to je druga najveća industrija iza banaka a znamo da banke imaju imovinu gotovo 300 milijardi kuna. Imovina osiguravajućih društava je oko 17,9 milijardi, mirovinskih fondova 15 milijardi, investicijskih fondova blizu 15 milijardi kuna. Potrebno je također reći da još od 2002. godine bruto domaći proizvod je bio veći od ukupnog financijskog sektora a to znači da se ovaj financijski sektor jako brzo razvija i da je ta industrija rasla po godišnjoj stopi većoj od 10% a prinosi industrije za vlasnike rasli su po stopi od 15 do 20% i upravo zato je važno regulirati ovu djelatnost kroz ozbiljnu i dobru utvrđenu zakonsku regulativu. To je potrebno i stoga što postoje i zakoni koji reguliraju djelatnost banaka, osiguravajućih društava i investicijskih fondova a za djelatnost leasinga ne postoji poseban zakon. Leasing se kao što smo čuli dijeli na operativni i financijski leasing a bit jedne i druge vrste leasinga je u činjenici da korisnik objekata ili predmeta leasinga nije njegov vlasnik. Međutim, u Hrvatskoj se razvila i tzv. treća vrsta leasinga odnosno čisto kreditiranje korisnika predmeta leasinga čime je on postao vlasnikom predmeta što čini ovu djelatnost parabankovnom. U strukturi portfelja leasing društava krediti su zastupljeni sa gotovo 30%. Usput napominjem da je nadzorna financijska institucija Hrvatske narodne banke već nekoliko puta donosila da bi se smanjilo inozemno zaduživanje mjere za banke a koje su upravo posljedica ponašanja leasing industrije i nepostojanja nadzora. Baš upravo zbog toga da bi se ovaj značajni financijski sektor stavio pod kontrolu i pravno uredili okviri i uvjeti poslovanja leasing društva potrebno je što hitnije donijeti zakon o leasingu. Prijedlog zakona o leasingu kojeg danas raspravljamo ima prvenstveno za cilj pravno potpuno urediti uvjete i način poslova, nadzor i kontrolu nad poslovanjem, mjere za sprječavanje i otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju te vrlo oštre sankcije za nepridržavanje i nepoštivanje propisanih zakonskih odredbi. Normalno da u ovom svom izlaganju neću obrazlagati svih 110 članaka predloženog zakona nego ću istaknuti samo nekoliko koji po mom mišljenju treba podvući i ponoviti. Kako sam već spomenula leasing društva su u prošloj godini čak 30% svoje djelatnosti koristili za kreditiranje čime su izbjegle mjere monetarne politike odnosno izbjegle su ograničenja na inozemne izvore sredstava koje je propisala Hrvatska narodna banka. Novi zakon izričito zabranjuje odobravanje kredita i zajmova. Isto tako, zakonom je propisana minimalna visina temeljnog kapitala od 1 milijun kuna, određena mogućnost identifikacije vlasnika dioničkog društva odnosno dionice moraju glasiti na ime i u cijelosti moraju biti uplaćene u novcu. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih ulaganja određene su ovlasti za provođenje nadzora nad poslovanje leasing društava. Agencijine ovlasti kreću se od davanja odobrenja za rad, imenovanja članova uprave, provođenje revizija, načina, izračuna realne kamate i naknade, pa do oduzimanja odobrenja za rad, otvaranje stečaja i likvidacije. Zakonom je, članci 35. do 37., propisan oblik, sadržaj i specifičnosti ugovora ovisno o tome da li se radi o financijskom ili operativnom leasingu te uvjeti raskida ugovora. Isto tako propisana je obveza redovitog vođenja poslovnih knjiga, poštivanje računovodstvenih financijskih standarda i načela i primjene Zakona o računovodstvu. Agenciji su dale ovlasti da propiše kontni plan, sadržaj, način i rokove financijskog izvještavanja radi usporedivosti podataka o poslovanju leasing društava. Radi učinkovitosti nadzora i povećanje transparentnosti propisane su mjere koje agenciji stoje na raspolaganju, rokovi za provođenje mjera i dokazi da su mjere provedene. I na kraju, kao i svakom dobrom zakonu, propisane su kazne za one koji se pridržavaju zakona ili ne provode u potpunosti ili na vrijeme propisane odredbe. Kako su kazne rigorozne i visoke, vjerujem da će zakon dati očekivani učinak. Na kraju svega navedenog, smatram da drugo čitanje i prihvaćanje zakona trebaju biti što prije jer nam je cilj zdrava platna bilanca. Ako usvojimo ovaj Zakon imat ćemo imat ćemo čime kontrolirati gospodarski rast i nadzor ukupne financijske industrije, te gospodarstvo neće biti taoc te financijske industrije. Usput napominjem da ova leasing industrija pokazuje znakove nestabilnosti jer prema mojim spoznajama strane nadzorne službe traže našu suradnju, a ne postoji osnovni alat, odnosno regulativa nadzora koja proizlazi iz ovog Zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, predlagatelja. Pa meni se nametnulo jedno osnovno pitanje. Kako to da Hrvatska nakon 15 godina svoje samostalnosti i nakon tako sjajnih rezultata financijskog sektora 15 godina nakon svega donosi Zakon o leasingu? I sad Vlada nama čita podatke kako je u bankarskom sektoru 3 stotine i 20 milijardi kuna. A u financijskom sektoru 260 milijardi kuna. Otkud su te kune nastale? I zašto tek sada Zakon o leasingu? Kolegice i kolege, hrvatski građanin je iscijeđen i prezadužen. I teško može steći više kreditna u bankama. Bez obzira šta mi pričamo jer se traži osiguranje kredita na 10 načina. Kome se koristi i tko će dobiti koristi od uređivanja koje naravno treba učiniti Zakonom o leasingu? Oni koji su moćni i koji već imaju proizvode koje će plasirati kroz leasing. Hoće li hrvatska industrija plasirati aute na leasing? Automobili. Hoće li kombajn, hoće li vršilice, hoće li građevinske strojeve? Neće, neće. Dakle, Dakle, ovaj Zakon naravno treba donijeti, ali se zaista postavlja pitanje zašto se čekalo toliko i kome on odgovara da je ovako liberalan? U čijim su rukama banke u Hrvatskoj? Tko je vlasnik banaka? I osim toga, strana banka, odnosno njeno predstavništvo ima automatski, skoro automatski pravo da se bavi leasingom. Dobrodošli u Hrvatsku, uživajte, imat ćete sigurno poslovanje, a građani će uzimati jer moraju, jer su prisiljeni. Imat ćete osiguranje u predmetu leasinga, ne u objektu nego u predmetu leasinga i još nekim objektima koje će vam dati kao osiguranje. A najznačajnije je odredba članka 8. koja promiče, a da je nezapažena. Stavak 3. "osim tzv. ili stvarno operativnog i financijskog leasinga, iznimno iz tih poslova, može se društvo baviti i posredovanjem kod prodaje, odnosno prodaje predmeta koji pripadaju leasing društvu po osnovu davanja poslova na leasing". To znači, zatvorimo kao fol brešu, ali onda je otvorimo jednim člankom. To je smisao ovog Zakona. Drugo, tko može kontrolirati ovako složen zakon? HANFA? Ok, ako može, ali to znači da smo izvukli iz banke odgovornost za 200 ili koliko ste rekli u obrazloženju, 260 milijardi kuna. Iz Hrvatske narodne banke prometa kroz leasing smo izvukli. Koja je onda odgovornost Hrvatske narodne banke? Ako još ne djeluje usklađenost, fiskalni, odnosno financijski sektor, HANFA i Hrvatska narodna banka, izvolite, još jače možete zadužiti hrvatske građane, iscijediti ih i na kraju kupiti ih, bilo njihovu imovinu na razne načine ili njihovu, da tako kažem, ovisnost o predmetima koje ćete vi uvesti, gospodo koji se bavite leasingom. Šta sada učiniti? Naravno, treba donijeti zakon, ali treba kontrolirati ili ili barem omogućiti da se neki poslovi koji ili plasman roba koji će se ostvariti kroz ovakav način veže da proizvodnja bude u Hrvatskoj ili neki dio proizvodnje. Ja sam u početku mislio raspravljati, s obzirom da je riječ o prvom čitanju, i o pojedinim odredbama pojedinih članaka, a to je recimo kolega Arlović već spomenio u nastupu u ime Kluba SDP-a. Recimo, kontradiktornost odredbe članka 3. koja kaže da se u 1. stavku, da leasing društvo je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je kod agencije dobila odobrenje za obavljanje poslova. leasing društvo da bi postalo pravna osoba, naravno mora se registrirati, mora steći tu pravnu osobnost. A ne može se upisati ako ne dobije tu suglasnost. Pa smo napravili vrzino kolo, tko je kome ovdje nadređen da daje, da je pravna osoba ili da nije pravna osoba. Je li uvjet da agencija da prije da društvo ispunjava, odnosno osnivačko društvo u osnivanju da ispunjava uvjete kako bi mogli podnijeti registarskom sudu dokumente koji su potrebni ili će to raditi najprije agencija pa onda nema potrebe da se daje i sud, dobro nije to ni važno. Ali recimo u članku 8. kaže se da postoje dvije vrste leasinga i u stavku 3. ili nije važno kojem, kaže se da po jednom leasingu ispravnog posla leasinga primatelj leasinga postaje vlasnik nakon završetka pravnog posla. U drugom pasusu, u drugom stavku, mislim da je stavak 4. samo se kaže da primatelj leasinga ne može postati vlasnik predmeta leasinga. Ne upućuje se šta on dobiva kad je ušao u pravni posao leasinga. Šta dobiva? Dobiva pravo korištenja uz neku naknadu ili pravo osiguranja itd. a na žalost to se razrađuje u člancima o pravima i odgovornostima mislim članak 35. ako točno sada navodim. Davatelj leasinga samo u zakašnjenju od dvije rate da tako kažem, ima pravo naplatiti štetu od propalog posla, vratiti predmet leasinga, dakle on je sebe osigurao maksimalno. Koje je osiguranje primatelja leasinga? Nikakvo. Čak se ovdje i kaže da donositelj predmeta ne odgovara za predmet. za predmet. Kaže tu, ne odgovara za predmet. Onda se bar pozovite na Zakon o zaštiti potrošača koji zaista na izvjestan način govori o zaštiti potrošača jer će on u krajnjem slučaju biti potrošač predmeta leasinga, kupit će ga. Evo ja sam pokušao na način koji je u mene izazvao Prijedlog zakona o leasingu koji zaista jeste potreban, ali je preliberalan, on je zaštita sada već moćne financijske industrije u Republici Hrvatskoj a ne hrvatske privrede i hrvatskog … Ako smo to htjeli onda je ova država u funkciji zaštite krupnog kapitala a ne svojih građana. Hvala lijepa.

Nema sumnje da je ova materija davno trebala biti riješena, da smo to očekivali da će se dogoditi i u izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima koji se dugo pripremao, ali evo namjerno je izdvojena ta materija o leasingu upravo valjda s namjernom kako je to Vlada evo sada i pokazala da želi posebnim zakonom riješiti ovu problematiku. Nema sumnje da su poslovi koji se u Hrvatskoj sklapaju, brojni, da postoji 25 tisuća ugovora o leasingu u vrijednosti, ogromnoj vrijednosti od negdje blizu 700 milijuna eura što je preko 60% ukupnog prošlogodišnjeg posla. Dakle broj tih ugovora o leasingu sklopljenih tijekom prvih šest mjeseci porastao je čak za 40% u odnosu na prošlu godinu. To isto također govori o jednoj pomami i osobnog zaduženja. Više od 20 praktički danas djeluju leasing društva ili 50-tak drugih tvrtki koji se bave upravo leasingom ili klasičnim najmom imovine i operativnim i financijskim poslovima tako da se može reći da u Hrvatskoj kako su to statističari i izračunali, svaka peta kuna u Hrvatskoj potječe od leasinga. Godišnje se putem leasinga plasira jedna milijarda eura a najviše, najveći iznos ide upravo na kupnju osobnih automobila, 36% za osobna vozila, za osobna vozila, tek jedna četvrtina za nekretnine. A u svugdje u svijetu, u jednoj Europi, u Americi mlade obitelji upravo su sve, su svoju imovinu, nekretnine, kuću, namještaj unutra sve kupuju leasingom. Kod nas izgleda smo nema nikakvih problema, to je prije svega ponuda od strane tih tvrtki, a sada i od agencija, dakle gdje najrađe nude upravo prodaju osobnog vozila bilo na kredit ili evo sada raspravljamo o leasingu. Vrlo primamljivi uvjeti tako da, pa i onda one reklame, a mi kao nacija eto psihološki u tom smislu pred tim izazovima nismo otporni pa su tako onda te reklame koje utječu na čovjeka da se preračuna i mnoge je upravo zato što su se preračunali, zato što su bili namamljeni to gotovo dovelo do propasti ili ostale su bez uloženih sredstava. Naravno oni slučajevi gdje su, to je točno po regijama, po područjima jer se dogodio nekakav žešći gospodarski slom, znači broj stečajeva, propast poduzeća. Točno se vidi koliko su i utjerivači imali posla, a i banke da naplate, odnosno da dođu u posjed vozila, a tu je bilo dosta i kriminala jer i ovi s obzirom da su banke ili ove tvrtke koje se bave leasingom odmah htjele ući u posjed, odnosno doći u posjed tog vozila, budući da su ih vlasnici preprodavali. Dakle tu je bilo svega i svačega. I upravo da se ne bi ovo dogodilo o čemu govorio jer nitko u Republici Hrvatskoj ne može doći tako lako do svojih potraživanja kao što mogu doći financijske novčarske institucije, banke, a sada sigurno i ova, i tvrtke, trgovačka društva, bilo dionička ili ova sa ograničenom odgovornošću nego putem leasinga. I za to je zaista nešto bi trebalo, neki dodatni napor predlagač učiniti da kod konačnog prijedloga ipak bez obzira o tome da se pravo mora poštivati i poštivati naravno preuzete obveze i da nitko od tih obveza ne može biti eskulpiran ali taj isti građanin kad ima potraživanja i prema toj istoj banci ili društvu onda mora se, da upotrijebim ovaj izraz, otkilaviti preko sudova i ovršnog postupka. Ali država je uvijek benevolentna prema financijskim moćnicima, institucijama koje su posebno si pravo zahtijevale i u ovrsi putem fiducija. To je nedopustivo. Tobože evo fiducij je svakom dopušten, ali tko se u praksi njime može koristiti i za što nego banke? Prema tome oni ne trebaju niti u ovršni postupak otići? Njih uopće ne zanima kako teče ovršni postupak? Je li brz, je li spor? Je li parnice? Jer one su maksimalno osigurane. I tako, to su praktički postali gospodari gospodarskih tijekova ali i upravljanja našim životima. To jedna država ozbiljna i zrela koja prije svega mora voditi računa o građaninu, svom građaninu ne može i ne smije dopustiti. Kažem bez obzira i nitko ne zagovara niti je zagovornik da se ne ispunjavaju zakonom preuzete obveze ali i ovako kako se ovim Zakonom postavlja stvar ta bi društva došla u daleko povoljniju poziciju kao vjerovnici kao što je to dato običnom prosječnom čovjeku. ima također nekih situacija koje, pošto mi imamo iskustva u leasingu jer leasing, dakle mi imamo jednu neobičnu situaciju da je to nešto što živi u društvu, a evo tek sada dobiva onu svoju nekako zaokruženu pravnu normu i pravnu regulativu. Imamo jednu situaciju koja se ne bi smjela dogoditi. Naime upozoravam na jedan slučaj kada je invalid kupio automobil na leasing. On je stavio svoju naljepnicu invalida međutim Hrvatske auto-ceste upravo kod naplate nisu priznavali gledajući gledajući knjižicu s obzirom tko je bio u prometnoj knjižici kao vlasnik određeno društvo upisano, nisu mu priznavali njegov invaliditet. Rekli su: «Za nas ova tvrtka leasing i tako dalje kako se zvala nije invalid i mi tebi ne priznajemo invaliditet.» Možda evo sada je tek, ovo je tek prvo čitanje međutim upravo ovo napominjem tako da do konačnog prijedloga upravo zato što se radi o moćnim institucijama, o onima koji će biti još moćniji a jednostavno kao što je to svugdje u svijetu pa i u onom koji je nesmiljenog kapitalističkog opredjeljenja dakle u kojem je jednostavno država benevolentno prepustila to, dakle da svjesne takve jedne korporacije kao što se to traži i od ovih korporacija preuzmu onda ulogu i društva odnosno i same države. Da pokažu sami socijalnu notu kad to već država neće. Pa prema tome da ih u tome ne samo preduhitrite nego i podstreknete očekujem da će u drugom čitanju, da će se do drugog čitanja upravo i taj jedan moment o tom momentu koji je vrlo osjetljiv kod naših građana ipak malo povesti računa. Hvala lijepa. Hvala. Državni tajnik Ministarstva financija, Ante Žigman. Izvolite. **Žigman, Ante** Hvala gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pa ja bih se zahvalio svima na konstruktivnoj raspravi. Vlada će naravno razmotriti sve prijedloge. Ja bih na početku odmah rekao dakle vezano za važnost donošenja zakona da, i drago mi je dakle da su se svi zastupnici gotovo složili da je važno donijeti zakon koji regulira ovo područje i Vlada će u vrlo kratkom vremenskom razdoblju zapravo na osnovu svih ovih prijedloga i primjedbi dakle predložiti i uputiti u drugo čitanje novi zakon jer je doista u interesu i Vlade a i hrvatskih građana da što prije u što kraćem roku imaju kvalitetan zakon koji će regulirati ovo vrlo važno financijsko područje. Zašto, ja ću samo možda se osvrnuti na onaj dio koji je govorio uvaženi zastupnik Leko vezano zašto to nije ranije bilo? radi se o tome da je ovo područje zapravo počelo ekspandirati 2002., 2003. godine kada su počele se provoditi restrektivnije mjere monetarne vlasti dakle Hrvatske narodne banke i u tom smislu se leasing je ušao sve više i više u fokus. Isto tako i prošle godine kad su dodatno zaoštrene mjere još više ušao u fokus i naravno izrada kvalitetnog zakona nije moguća u vrlo kratkom vremenu preko noći. svi svjesni i Vlada i evo uz sve napore kreirala ovaj zakon i predložila ga uvaženom Saboru. Dakle u tom smislu Vlada će uzeti u obzir sve

Hvala. Zaključujem raspravu.